je Izvješće o radu Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske za proteklu Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske podnijelo je ovo izvješće na temelju članka 17. stavak 3. Zakona o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Vlada je dostavila mišljenje. Predsjednik Upravnog odbora Nacionalne zaklade Pero Lučin će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Hvala. Gospodine predsjedniče, gospođe zastupnice, gospodo zastupnici. Ja ću u samo par kratkih crta prikazati ovogodišnje izvješće, ali prije nego što počnem sa time dozvolite mi da se zahvalim svim saborskim zastupnicima i saborskom odboru na dosadašnjoj potpori Nacionalnoj zakladi za znanost. ovo je moje zadnje izvješće tako da ja očekujemo da me uskoro razriješite članstva u upravnom odboru, tako da bih uz ovo izvješće samo u par rečenica dao kratki pregled šta smo mi napravili u ove četiri godine jer zaklada ionako u ovoj godini ulazi u fazu intenzivne transformacije koja će biti itekako zahtjevna i zahtijevat će vašu podršku. Zaklada je imala podršku Sabora, imala je podršku saborskog odbora kao uostalom i onih nekoliko rasprava koje smo imali proteklih godina, dakle pokazale su jasno opredjeljenje i podršku Sabora i obrazovanju i znanosti. Međutim, naši indikatori nisu dobri i ja mislim da će biti potrebno u slijedećem razdoblju još veća vaša podrška. Glavni problem ono što smo mi iskusili kroz naš rad jeste da naše institucije i naši istraživači nisu dovoljno kompetitivni, ne mijenjaju se brzo, posebice sveučilišta i ja bih volio vidjeti da se kreira politika koja će dodatno poticati one koji se brže mijenjaju. U ovom trenutku politiku ne potiče institucije na promjene, naročito ne one koji se brzo mijenjaju. Nacionalna naklada za znanost je pokušala uvesti europske standarde u naš istraživački prostor i pokušala je biti jednaka kao sve europske zaklade. Zbog toga smo u protekloj godini intenzivno radili na internacionalizaciji zaklade. I kao što znate prošle godine smo postali član Europske zaklade za znanost, intenzivno smo se uključili u aktivnosti i programe europske udruge molekularnih biologa EMBO, povezali smo se sa japanskom Zakladom za znanost. I ono što je vjerojatno najzahtjevnije i najvažnije napravili smo neku vrstu koalicije između srodnih organizacija 11 država od Estonije do Rumunjske, Srednje i Istočne Europe kako bi se stvorio jedan prostor za međunarodnu evaluaciju i vrednovanje projekata i kako bi se stvorio dovoljan broj znanstvenika koji će provoditi međunarodna vrednovanja. Naravno, cijelo vrijeme smo inzistirali na evaluacijskom postupku i kompetitivnosti. I ono što su naši rezultati pokazali u ove četiri godine da je još uvijek kompetitivnost a to znači i konkurentnost istraživanja izvan Zagreba mala, odnosno premala. Od ukupno 241 projekt koliko smo odobrili i financirali u protekle četiri godine otprilike 160 projekata je iz područja Zagreba odnosno na području Zagreba, 33 projekta su iz iz Rijeke, 20 projekata iz Splita, 23 projekta iz Osijeka, 3 projekta iz Zadra i samo 2 projekta iz Dubrovnika. Dakle, od ukupno 45 milijuna kuna koje smo podijelili kroz projekte preko 60% je opet završilo u Zagrebu jednostavno zato što je apsorpcijska moć Zagreba i zagrebačkih istraživača veća nego u ostalim istraživačkim središtima i smatramo da je potrebno osmišljavati dodatne financijske instrumente kako bi se povećao apsorpcijski kapacitet i izvan Zagreba. Isto tako, naši rezultati protekle četiri godine su pokazali da postoji velika razlika u apsorpcijskom kapacitetu između istraživača različitih područja, pa je tako od 200 projekata 95 su projekti koje su dobili istraživači iz prirodnih znanosti, 36 projekata iz biomedicinskih znanosti, 30 iz tehničkih, 22 iz društvenih, 16 iz humanističkih i 12 biotehničkih. Dakle, od ukupno 211 projekata skoro pola su u biti izborili istraživači iz i to u biti pokazuje sliku konkurentnosti i kompetitivnosti naših istraživača i to jasno ukazuje kako bi se trebale dalje razvijati politike u smislu podizanja konkurentnosti ostalih istraživačkih područja. Za sada je dakle situacija takva. U ovoj godini zaklada je započela sa transformacijom koju je uostalom i inaugurirao, koje su uostalom inaugurirale izmjene Zakona o zakladi. Tranformacija će biti prilično složena zbog toga što se očekuje praktički prebacivanje financiranja svih kompetitivnih istraživanja na zakladu. To u praksi ustvari znači daljnje inzistiranje na razvoju ili na razvijanju evaluacijskog procesa. Nažalost, u ovoj godini smo imali mali zastoj u razvoju ove inicijative 11 europskih država na zajedničkom evaluacijskom prostoru ali vjerujemo da se nikako ni na koji drugi način ne može razvijati istraživanje u Hrvatskoj nego kroz financijske instrumente i kroz natjecanje. Zbog toga vas molim da ne dopustite da se zaklada u slijedećem razdoblju ustvari pretvori u ono što je nekada bila samoupravna interesna zajednica, dakle SIZ i da se sredstva ne dodjeljuju po kvotama nego isključivo po rezultatima nadmetanja i natjecanja. Mislimo da ono što smo mi započeli kroz nekoliko financijskih instrumenata koje smo mi razvili, mislimo da posebnu pažnju i dodatne financijske instrumente treba usmjeriti prema razvijanju doktorskih studija jer doktorski studiji, doktorska istraživanja nisu dovoljno potaknuta u Hrvatskoj u ovom trenutku i mi smatramo da je to jedna od strateški najslabijih razvojnih točaka Hrvatske. Hrvatskoj nedostaje ljudi sa istraživačkom kompetencijom i smatramo da je potrebno uložiti dodatni napor i politike i naravno i financiranja kako bi se i u Hrvatskoj ostvarili doktorski studiji kakvi su u Europi, ali kako bi se u Hrvatskoj povećao broj doktorata. Mi sada nemamo doktoranata, ljudi sa doktoratom niti za potrebe visokog obrazovanja a kamoli

znanost i kulturu gospodin Petar Selem. Izvolite. **Selem, Petar (HDZ)** Poštovani gospodine dopredsjedniče, gospodine rektore, državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora na 21. sjednici 23. rujna razmotrio je Izvješće o radu Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske za proteklu dakle 2008. godinu koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Upravni odbor Nacionalne zaklade. Odbor je pitanje raspravio kao matično radno tijelo. Uvodno obrazloženje podnio je predlagatelj izvješća. Odbor je upoznat s mišljenjem Vlade Republike Hrvatske od 22. rujna 2009. po ovom pitanju kojem se Hrvatskom saboru predlaže da ti prihvati izvješće. Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH u godini 2008. djelovala je u neizmijenjenim okolnostima pod kojima je bila osnovana u prosincu 2001. godine i u tom je obliku djelovala sve do bitnih strukturnih promjena uvedenih Zakonom o zdravlju 2009. godine. Uz skroman godišnji prihod od ulaganja vlastitih sredstava i bez dodatne proračunske potpore u izvještajnom 2008. godini zaklada je imala rashode od ukupno 11 i 6 milijuna kuna koji su u najvećem dijelu značili troškove isplate projektnih sredstava. Ova sredstva su se odobravala putem natječaja u već poznatim programima, kao što su priliv mozgova, programi cost senior, poslije tog potpore povratnicima, uspostave potpore, zatim izobrazba doktoranata, programi partnerstvu u temeljnom istraživanju gospodarskim subjektima. Nadalje, programi sociokulturna tranzicija iz industrijskog u društvo znanja, mjere potpore uključivanja hrvatskih znanstvenika u program Europske znanstvene zaklade i drugi međunarodni projekti, o čemu je već govorio izvjestitelj. Spomenuti programi u proteklim i ranijim godinama mogu se ocijeniti kao pažljivo razrađen način potpore znanstvenicima u postupku njihovog osposobljavanja, povratka u Hrvatsku ili uključivanja u međunarodne razmjene iskustava. Na taj se način stvaraju kadrovski i organizacijski preduvjeti budućeg uspješnog rada na projektima. S obzirom na okolnost da se nedavnim promjenama u položaju i ulozi nacionalne zaklade bitno mijenja težište njezinog rada, sada je trenutak da se naglasi kako nova i odgovorna uloga zaklade, neposredna, izravna briga o financiranju znanstveno-istraživačkih projekata ne bi smjela dovesti u pitanje dosadašnje programe zaklade. Dosadašnji nominalno mali, ali zapravo dragocjeni poticajni programi nacionalne zaklade takvu pozornost zacijelo i dalje zavređuju. U raspravi je posebno ukazano na okolnost da u posljednje tri godine državni proračun nije izdvojio proračunska sredstva u korist zaklade, a u skladu sa zakonom koji je obvezivao da u određenom roku iz tog izvora zaklada mora steći propisnu osnovnu imovinu. Dosadašnji posebni zadaci zaklade u ovoj se godini, dakle svojim težištem, pomiču u pravcu financiranja znanstveno-istraživačkih projekata uopće. Odnos proračuna prema zakladi ubuduće će se procjenjivati prema novim kriterijima. Odbor izražava očekivanje da će iz državnog proračuna biti osigurana sredstva za sve temeljne djelatnosti zaklade, znači ne samo za nove nego za sve temeljne djelatnosti zaklade kako je utvrđeno zakonskim izmjenama koji zakladu daju osnovnu ulogu u financiranju znanstveno-istraživačkog rada. Ocijenjeno je također da prigodom restrukturiranja i konstituiranja upravnih tijela zaklade u novom sastavu treba otkloniti dosadašnje stanje prema kojem su znanstveno-istraživačka područja bila neravnomjerno zastupljena, a posebno zanemarena umjetnička. Taj cilj treba ostvariti provedbom odredbi Zakona o Nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj koji utvrđuju da Hrvatski sabor imenuje članove Upravnog odbora nacionalne zaklade na prijedlog točno utvrđenih predlagatelja. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno donio sljedeći zaključak: "Odbor predlaže Hrvatskom saboru da prihvati Izvješće o radu Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske za 2008. godinu." Odbor je također izrazio zahvalnost na njegovom radu i dosadašnjem voditelju zaklade koji je izabran na novu dužnost, profesor Lučin. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Srećko Gvozden Flego. Izvolite. Kolegice i kolege. Zaklada je osnovana 2001. godine sa nakanom da bude iskoračna institucija u znanosti i visokom obrazovanju Republike Hrvatske, da se rukovodi načelom izvrsnosti i da radi ono što ministarstvo ne može raditi, a to je zapravo da eksperimentira sa znanošću i visokim obrazovanjem, kao onim sektorima koji najviše trebaju doprinijeti razvoju i pogotovo novom razvojnom ciklusu u Hrvatskoj. U to razdoblje su se akumulirala sredstva za zakladu i zaklada je zapravo počela funkcionirati 2004., u potpunosti 2005. godine. Zaklada je dakle i dalje nešto najbolje što se zbiva u znanosti u Republici Hrvatskoj, ali kao što je jednim dijelom već bilo kazano u izvješću, nije ispunila jedan dio naših očekivanja o kojima ću ja sada govoriti. Ja ću puno više govoriti o onome što nije učinjeno, a mi mislimo da je trebalo biti učinjeno, nego o onome što je učinjeno, jer to dobro učinjeno Prvo, već i u izvještaju prošle godine i na odboru i u saborskom plenumu smo upozoravali da su glavna tijela zaklade, a upravni odbor zapravo donosi ključne odluke i praktički upravlja načinom funkcioniranja zaklade, da su dakle upravna tijela zaklade što se područja tiče vrlo nesrazmjerno konstituirana i da bi se to trebalo mijenjati. Ove godine imamo dakle još jedan uteg više na stranici nesrazmjera nego što je to bio prošle godine, jer vas podsjećam da u Hrvatskoj postoji šest znanstveno-istraživačkih područja i tri umjetnička. Natpolovično su u upravnom odboru zastupljeni ljudi iz biomedicinskih znanosti, iz umjetničkog područja nema nikog. Na upozorenja o neodrživosti takvog stanja državni tajnik nažalost odgovara, državni tajnik za znanost, u nekoliko navrata sa ove govornice da je kadrovska struktura zaklade odraz realnog stanja u znanstveno-istraživačkom sektoru. Na taj odgovor mi opetovano odgovaramo da je to stanje nezdravo, da je to ozbiljna deformacija koja ne samo zaslužuje, nego koja mora krenuti u ozbiljnu sanaciju. Usprkos svim tim upozorenjima i zahtjevima da se to promijeni i također i kadrovska struktura Upravnog odbora Nacionalne zaklade za znanost to do sada učinjeno nije. Zaklada po mom sudu i po našem sudu bi svakako trebala biti ono mjesto i znanost u cjelokupnoj Republici Hrvatskoj u kojem će područja biti ravnomjerno zastupljena i koja će, gdje god je to moguće, sinergički funkcionirati u u svojim djelatnostima. Još imamo jedan poveći problem sa kadrovima u Nacionalnoj zakladi za znanost. Neka područja za koja se pokazuje da su posebno deficitarna u projektima nisu predstavljena uglednim i utjecajnim članovima, nego zapravo gotovo posve nepoznatima. To smatramo nije dobra politika ni za takva znanstvenoistraživačka područja, a niti za zakladu od koje smo očekivali da kao organizacija za strategijske iskorake oko sebe okuplja najbolje, najsposobnije, a uostalom i najagilnije, dakle koji će uspjeti pokrenuti ljude iz područja koje zastupaju. I konačno, bilo je rečeno i na upravnom, oprostite na sjednici odbora nesimpatično je da izvještaj za prošlu godinu podnosi osoba koja po zakonu više ne može predstavljati zakladu, bez obzira na sve njegove zasluge. Jer Zakon o zakladi onemogućava dakle, oprostite sveučilišnim i fakultetskim dužnosnicima, dakle rukovoditeljima i kao rukovoditeljima javnih instituta da budu u upravnim tijelima zaklade. Odgovor će naravno biti, ali čovjek podnosi izvještaj za razdoblje kada je bio predsjednik. To nije osobno izvješće, to je institucionalno izvješće i smatramo da institucionalno izvješće treba podnositi osoba koja vodi zakladu, a u skladu sa pozitivnim zakonima Republike Hrvatske. Toliko što se tiče kadrovske problematike. Situacija sa kadrovima u znanosti u Republici Hrvatskoj, ja ću ponoviti ja mislim treći put sa ove govornice, je dosta dramatična. Ako znanošću u Republici Hrvatskoj upravljaju četiri osobe ministar, državni tajnik za znanost, predsjednik Nacionalnog vijeća za znanost i predsjednik Upravnog odbora Nacionalne zaklade za znanost izrazito je nekolegijalno što se tiče akademske i znanstvene zajednice, a politički nedopustivo da su sve četiri osobe iz jednog jedinog znanstvenoistraživačkog područja, u Hrvatskoj ih imamo šest, imamo tri umjetnička područja. I na to upozoravamo preko godinu dana, ništa se ne mijenja. Izborom novog ministra situacija se ništa nije promijenila. Situacija je tim dramatičnija što je tri četvrtine od te četvorice zaposleno na jednoj jedinoj ustanovi, visokoškolskoj ustanovi u zemlji. I opet se situacija ništa ne mijenja. I mi smatramo i dalje da je takova situacija neodrživa, da je takova situacija naprosto izrazito nekolegijalna i da je politički nedopustiva, a na vama kolegice i kolege iz vladajućih struktura kao uostalom i jednim dijelom na nama i znanstvenih je da tu situaciju mijenjamo. Ja to ponavljam u vezi izvještaja Nacionalne zaklade za znanost, jer ona reproducira upravo takvu strukturu. Pregled poslovanja ukazuje na još jednu žalosnu činjenicu za koju nije direktno odgovorna zaklada i njezino rukovodstvo, ali je odgovorna država i mi jednim dijelom, a to je da zaklada posluje temeljem svojih inicijalno akumuliranih sredstava, svih šest godina ili pet godina. Samo jedne godine je Ministarstvo znanosti iz svoga proračuna uložila u zakladu minimalna sredstva, zadnje tri godine nije uložilo niti jednu jedinu kunu i time proturječilo vlastitim izjavama dužnosnika iz ministarstva kako je zaklada strahovito značajna i strategijska. No jednako tako kao što ni dužnosnici ministarstva nisu reagirali na naše upozorenje, tako nije javno evidentiran ni nikakav napor rukovodstva zaklade da namakne sredstva iz regularnog državnog proračuna. Kažem javno. Da li su bili nekakvi interni razgovori o tome, ne znam, ali su, ako ih je bilo oni su redovito završavali drugačije. No kada pogledamo poslovanje zaklade, onda bih rekao da je u upravo analizi projekata pokazano mnogo više rutinskih, nego strategijsko iskoračnih poslova. Stranica 8, ja ću vam pročitati neke. Doktorski studij. Osiguranje kvalitete. Integrirano sveučilište, ishodi učenja. Mislim ishodi učenja su jedna od temeljnih postavki bolonjskog procesa. Osiguranje kvalitete je jedna od ključnih poluga načina na koji trebaju funkcionirati visoka učilišta u bolonjskom procesu, i ne samo u bolonjskom procesu. Integrirano sveučilište je bilo zakonska obaveza. Dakle to su poslovi o kojima treba voditi ministarstvo, tj. država koja je zadužena za sprovođenje zakona. I stoga se zaklada jednim dijelom, umjesto strategijsko inovativno iskoračne djelatnosti posvetila faktički krpanju nedostataka inicijative iz ministarstva i njegovog proračuna. Tako da i na taj podatak upozoravamo kao na potrebu da se zaklada mnogo više okrene svojoj izvornoj misiji, nego da radi te poslove. Odlično je da je zaklada uskočila tamo gdje je ministarstvo zakazalo, ali nikako nije dobro da je ministarstvo zakazalo i nikako nije dobro da je zaklada te poslove radila nekoliko godina, a ne samo jednu ili dvije ukazavši ministarstvu da je to sve skupa propušteno. I konačno na stranici 18. postoji jedan podatak koji mene dosta zabrinjava, a koji nekako nije dobio odgovarajuću težinu u

Dakle, čak može odnos omjer financiranja biti 90 od strane zaklade, dakle 10% od strane privrede, ispod toga ići ne može, ali su to projekti koji su trebali povezati privredu i znanost tj. koji su trebali dovesti do novih tehnologija ili možda do novih proizvoda i na taj način pokretati razvojne cikluse. Ti projekti strahovito padaju tako da je 2008. godine bilo svega 2 kandidata za projekte. I stoga mi se čini da se i rukovodstvo zaklade i jednako tako ministarstvo trebaju zabrinuti nad tom situacijom jer je zaklada također i zaklada za tehnologiju, dakle tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, a ministarstvo to također ima u svom opisu djelatnosti. Maloprije smo čuli raspravljajući o energetskoj strategiji da bez odgovarajućih znanstvenih napora neće biti nikakovih inovacija na energetskom području. Dakle, to možemo kazati za svako i stoga nam se čini da zaklada treba puno više voditi brige o strategijskim inovacijama nego o uobičajenim gotovo svakodnevnim poslovima pogotovo onima koji spadaju u domenu ministarstva. I s tog aspekta smo malo zabrinuti za budućnost zaklade. Zabrinuti smo iz razloga koje smo naveli, zabrinuti smo stoga što što zaklada preuzima jednu vrlo značajnu funkciju i vrlo značajnu dužnost, dakle velike zadaće što ni zaklada ni ministarstvo nisu reagirale na cijeli niz naših upozorenja i zato što nam se čini da u jednom dijelu zaklada nije bila dovoljno posvećena izvjesnosti inovativnosti kao uostalom i međunarodnoj suradnji nego samo jednim dijelom. To tim više što smo evo u "Progress Reportu" koji je jučer objavljen na stranici 59-60 mogli čitati dosta pohvalne rečenice o tome kako napreduje hrvatska znanost i o tome kako napreduje hrvatsko obrazovanje i kultura pa se nadamo da nećemo svojim činovima demantirati taj izvještaj, ali ne zato da nas ne bi Europljani špotali i kudili nego zato da bi nama bilo bolje. U tom smislu ja isto zahvaljujem dosadašnjem predsjedniku upravnog odbora zaklade na svim njegovim naporima i na svim njegovim činima, ovo su naše kritičke primjedbe na ono što smatramo da ili nije bilo dobro ili nije bilo dovoljno dobro i to ističemo u nadi da će u budućem razvoju zaklada preuzeti ovu svoju izvornu misiju i da će mnogo više biti inovativna i izvrsna da tako velim, dakle rukovoditi se izvrsnošću, financirati samo izuzetke, samo vrhove, ono što postoji u hrvatskoj znanosti i visokom obrazovanju, a ne neke rutinske poslove. Hvala vam lijepa. Hvala. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Nevio Šetić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče gospodine Lučin, gospodo zastupnici i gospođe zastupnice. Pa ja mislim da nije baš tako sve katastrofično oko

ove godine. To je važno reći jer ovaj dokument, odnosno 2008. zaklada nije radila po tim promjenama, a to znači da se cijeli sustav razvija i dobiva druge Samo bi vas podsjetio da je cilj izmjena i dopuna tada zakona bio da ojača Nacionalnu zakladu za znanost i visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske kao za kvalitetnu provedbu znanstvena, tehnologijsku politiku za ključan iskorak u jačanju Hrvatske kao zemlje utemeljene na znanju, dakle jedan vrlo kompleksan proces koji stane u jednu sintagmu. Riječ je o modernizaciji sustava financiranja znanosti u Hrvatskoj koja ga vodi iz tranzicije po uzoru na zemlje koje imaju razvijenu znanost te jaku poveznicu znanstvenih istraživanja s društvom i gospodarstvom, recimo poput Švicarske, Njemačke, Austrije, Nizozemske. Istina tu treba reći da u hrvatskom društvu rezultati znanosti nisu dovoljno upotrebljene u projektiranju ili projiciranju svega onoga što mi možemo učiniti. Tu imamo još veliki potencijal i rezerve za naše društvo. Bitan je novac koji je tada prihvatila bila je financiranje vrsnih znanstvenih projekata iz državnog proračuna kroz neovisnu i stručnu zakladu. Time se po prvi puta javno financiranje znanstvene djelatnosti povjerava neovisnoj instituciji koja se vodi isključivo kriterijima stručnosti, znanstvene izvrsnosti i rigoroznosti te nacionalnim prioritetima u istraživanju što rješava sav smisao posljednje zaklade. I doista sa ovim odmakom za 2008. godinu raspravljat kad smo mi svi skupa već napravili iskorake dalje i nadam se da će sljedeće izvješće biti kudikamo još kvalitetnije. Treba reći kako je zaklada započela sa financiranjem znanstvenih projekata 2004. godine i otada stvorila pretpostavke za ugrađivanje europskih standarda u vrednovanju, praćenju i financiranju istraživačkih projekata i znanstvenika. To je jedan vrlo složen mehanizam i sustav na kojemu se radi i dakako nije moguće preko noći izaći na najbolju scenu ako tako smijem reći. Takav sustav potiče osobnu odgovornost znanstvenika kroz ugovorne obveze, temelji se na stručnoj evaluaciji prijava, prema kriteriju znanstvenoj rigoroznosti izvrnosti te potiče jačanje i pomlađivanje istraživačke populacije. No, iz svih ovih razloga što jedan sustav se oblikuje na način koji govori i ovo izvješće mogu reći da će klub reći da će klub HDZ-a glasati za ovo izvješće. Tim više što kada se dobro iščita izvješće ono što je mislim važno i za nas zastupnike, ali i za javnost tijekom tijekom 2008. godine samo nastavak onoga što je zacrtano 2004. kada strateški plan kojeg se provodi i to treba reći da se dosta striktno provodi. Ima nekih točaka u kojima se možda manje sredstava uložilo uložilo kao što je, kasnije ću se osvrnuti na konkretni program. Ali ako govorimo o specifičnim ciljevima kao što je podrška reforme visokog obrazovanja onda nije bilo, ako govorimo o podršci reformi doktorskih studija, također, ako govorimo o izobrazbi doktoranata i potdoktoranata, zatim podrška umrežavanju i profiliranja ustanova, također se radilo, zatim stvaranje intelektualnog vlasništva i sustava za transfer tehnologije, zatim uključivanje u program Europske znanstvene zaklade i podrška znanstvenih timova. Na tome se sve radilo i sam sustav je vrlo zahtjevan i mora se priznati da cijela znanstvena akademska zajednica se trebala tome prilagoditi, da to nije mala stvar. Tu ću vam pokazati par primjera. 2008. godine napravljen je sustav elektroničkog prijavljivanja na projekte, što je ipak jedan izniman korak. Drugo. Moram reći da pogotovo potpora reformi visokog obrazovanja, također. A s druge strane kada je riječ o priljevu mozgova, a znamo da imamo na tom polju podosta problema, uglavnom su učeni ljudi odlazili iz Hrvatske. Dakle, jedan pokušaj da se zaustavi taj proces i da se oživi To je također vidljivo iz podataka koji su ovdje izneseni da je 2008. godina možda u nekim dijelovima kao što je gospodarska, bila malo mršava za razliku od ostalih godina. Ali recimo kao što je projekt "Senior" također tu se nije ništa dešavalo, dakle nije bilo aktivnosti. Potdoktor usavršavanja kandidata koji su nedavno stekli doktorat znanosti, tu je bila iznimna aktivnost i to treba podcrtati. Pad je doduše zabilježena potpora znanstvenicima povratnicima i znanstvenici iz inozemstva. Ne znam zašto, ali tu je jedan očiti pad, poprilično u odnosu na ono što je traženo ta sredstva. Možda ja imam krive podatke, ali evo to mi se čini. Uspostavne potpore to je to je vidljiva jedna aktivnost programa. Uspostave potpore omogućena je brža uspostava kvalitetne samostalne istraživačke karijere mladih znanstvenika. Što je iznimno važno. Kao što je izobrazba doktoranata, stipendije za doktorande. Tu također mogu reći da temeljni ciljevi programa su povećanje istraživačkog standarda, podizanje kakvoće doktorskih studija i promicanje međunarodne mobilnosti mladih istraživača tijekom doktorskih studija, programom Stipendija za doktorande. Kako vidim stavka je ovdje iznimno visoka milijun 242 tisuće kuna 235. Zatim nacionalni tečajevi i ljetne škole za doktorande. Dakle, ulazak i na taj način u europski prostor znanosti nije baš ni jednostavan ni lak. Ali držim da zaklada na tome pomaže i čini i daje svoje napore. Partnerstvo u temeljnim istraživanima. Također kako ovdje podaci govore i za 2006., sedmu, osmu godinu to su milijunske cifre koje se ulažu u tome. S time da zaklada osigurava 70% od sredstava, a partneri 30%. Dakle, to je takav sustav kada je riječ o partnerstvu u temeljnim istraživanjima. Znači povećavanje izvanproračunskog udjela u ulaganja u temeljna istraživanja. Dakako da je to malo i dakako da je tu veliki prostor za dalje. Ali treba otvoriti te procese zaklada je otvorila te procese. Mogao bih još jako puno iznijeti primjera što je zaklada radila tijekom 2008. godine, ali ovdje izabrao sam samo neke naglaske. A htio bih reći međunarodne aktivnosti što je posebno važno za pohvaliti i ukazati, a to su međunarodna iskustva tijekom 2008. godine Ja držim da ovaj uspjeh ne smijemo prešutjeti, nego ga treba podcrtati, a to je od 1. siječnja 2008. Nacionalna zaklada za znanost je postala punopravna članica Europske znanstvene zaklade što omogućava ostvarenje svih prava koje članica Europske znanstvene zaklade ostvaruju, kao i i sudjelovanje u procesu donošenju odluka vezanih u razvoj znanosti u europskom kontekstu. Mislim da je to vrlo važan uspjeh. Da će svi znanstvenici Republike Hrvatske mogu ući u taj prostor, ali treba se prilagoditi i treba usavršiti sve procedure. I držim da je važno da je do ovoga došlo. Isto tako Nacionalna zaklada za znanost je u 2008. godini aktivno sudjelovala u Europskoj mreži istraživačkih Mreža je povezana preko 40 europskih organizacija koja financiraju istraživanja ministarstva i predstavnike Europske komisije. Što je također vrlo zanimljivo. Jedna posebna aktivnost se vodila gdje je zaklada tijekom 2008. godine imala kontakte sa sa i niz radionica sa Japanskim znanstvenim ustanovama, što je pokušalo proširiti jedno iskustvo u znanstvenom području suradnje. Mogao bih još toga spomenuti, kao što je i "5 Tempus" projekata od kojeg su dva završena u prošloj godini, a ostali se nastavljaju tijekom ove godine. čitam i elaboriram, ali držim da su ta iskustva iznimno važna i korisna i da to također treba pribrojiti razlog 2008. godini. I glede internog osiguranja kvalitete kao što sam spomenuo da tijekom 2008. godine pušten u rad EPP sustav za elektroničku prijavu projekata. Kao što sam već spomenuo. Sustav je osmišljen s ciljem da korisnicima omogući jednostavnu i brzu prijavu Isto tako stvorena je baza evalvatora, dakle oni koji mogu ocjenjivati projekte i vrlo brzo i korisno na jedan efikasan način. I ta baza i efikasnost evalvacije čini se dva roka u jednoj godini, dva puta, što je jedan model. Isto tako ne smijemo zaboraviti da se zaklada predstavljala u javnosti, sudjelovala u raznim skupovima. Tako da se i popularizira njen rad i da se shvati više u hrvatskom društvu o čemu je riječ. riječ. Zatim, suradnja sa drugim ustanovama s kojima je također puno učinjeno. To sve u izvješću imamo vrlo precizno prikazano. I na kraju ne mogu ne zaključiti, da koliko god možemo biti nezadovoljni možemo prihvatiti onaj dio kritika, možda u polarizaciji određenih kadrova koje dolazi iz jednog kruga, iz jednog područja. To bih se složio i tu trebamo biti fleksibilni. Jer tu može doći do sukoba interesa i do vučenja u jednu stranu, ako smijem tako reći. Trebamo biti korektni i tu treba više paziti. Ali eto projekt je nov, projekt je mlad i sigurno će se graditi. Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske je prethodnih 5 godina aktivnog djelovanja ostvarila niz značajnih rezultata u razvoju sustava, financiranja znanstvenih projekata temeljenih na načelima izvrsnosti. I tu sigurno uz sve ove možemo to nazvati i možda i dječje bolesti na koje treba ukazivati. Sigurno će i u narednom razdoblju a kao što sam počeo na početku svoje rasprave i sa zakonskim promjenama koje su bile dali smo okvir od kuda imamo pravo očekivati još bolji rezultat za 2009. godinu. Evo zbog svih tih razloga klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će ovo izvješće. Hvala. Hvala. Klub zastupnika HNS-a gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvaženi predstavnici zaklade, ministarstva, kolegice i kolege. Klub Hrvatske narodne stranke uvijek je podržavao zakladu od njenog osnutka 2001. godine do danas, uvijek smo se zalagali da se ona financira na adekvatan i stabilan način kako bi realizirala ciljeve zbog kojih je ona osnovana. I ovaj put će velika većina članova kluba HNS-a podržati izvješće, ja ću se od njega suzdržati. Obrazložit ću i zašto. Naime, 2001. godine pa i godine iza toga ja sam često razgovarao sa profesorom Lučinom o zakladi i o ciljevima zbog kojih je zaklada osnovana. Dozvolite mi da vam pročitam samo dvije rečenice. "Nacionalnu nakladu za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske osnovali smo sa svrhom promocije znanosti, visokog školstva i tehnologijskog razvitka Republike Hrvatske i", sad je najvažniji dio "s temeljnim ciljem osiguravanja gospodarskog razvoja i poticanja zapošljavanja." Prije 25 minuta završili smo raspravu po prethodnoj točki Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske. Od predstavnice Vlade čuli smo jasno nemamo tehnologije, nemamo vlastite proizvodnje, nemamo zapošljavanja, nemamo izvoza. Kolegice i kolege, to slušamo pod svakom točkom kada razgovaramo o bilo kojem obliku strategije razvoja. Morate se složiti sa mnom, to stalno ponavljamo. Kolega Flego je naveo niz nedostataka. Ja da se ne bi ponavljali slažem se potpuno s vama ali ću se samo nadovezati sa još nekoliko misli da se vidi u biti zbog čega ja smatram da moramo svi učiniti više i bolje na ovom području. Ako krenemo kroz samo izvješće evo idemo od programa, s time se započinje. Od ukupno 417 prijavljenih prijedloga projekata za financiranje je odobreno 196 projekata, dakle negdje oko 48%. I onda jasno stoji da je status projekata i odobrena sredstva da će zbog evaluacije biti eventualno izmijenjena što je korektno na više ili na niže u ovisnosti o rezultatima samog projekta. Ali ono što nam nedostaje i uvijek nam nedostaje i na našem okruglom stolu smo pokušali isprovocirati raspravu u tom pravcu i nismo uspjeli dobiti odgovore, je slijedeće. ako je zaklada osnovana s temeljnim ciljem razvoja gospodarstva i zapošljavanja onda moramo znati kako i na koji način funkcionira trokut između gospodarstva, politike, znanstveno nastavnih ustanova i znanstveno obrazovnih ustanova, moramo znati kako funkcionira taj trokut. Moramo znati koliko puta često gospodin Lučin sjedne sa ministrom, sa predsjednikom Gospodarske komore, Obrtničke komore sa ljudima jasno iz drugih struktura da vidimo u biti u kom pravcu u biti usmjeriti sredstva, relativno skromna sredstva zaklade ali 40 milijuna nije beznačajno. Mi koji se bavimo znanošću znamo da se upravo sada u Europskoj uniji prikupljaju ideje o natječaju za slijedeću godinu. Razgovara se sa znanstvenicima, gospodarstvenicima. Vi si ne možete u Bruxellesu javiti na bilo koji natječaj ili sa bilo kojim projektom, sa bilo kojim ciljem već sa jasno određenim ciljem razvoja te i te gospodarske grane. Mi ispadamo da smo bogatiji od Bruxellesa. Često puta i ministarstvo je do sada financiralo bezbroj projekata koji što se tiče razvoja ove zemlje imaju malo ili nimalo utjecaja. Slažem se da ne treba nikoga podcjenjivati ali mora biti prioriteta. Ja kao mladi znanstvenik kad sam bio u Francuskoj točno se znalo ministar znanosti u Francuskoj te je godine rekao genski inžinjering, .../Govornik se ne razumije./... vlakna i poluvodiči. To sam sto puta ponovio ovom Saboru i ponovo ću ponoviti. Slijedeći ministar je došao sa slijedećim prioritetima, treći ministar sa trećim prioritetima točno znajući što u tom trenutku treba toj državi i njenom gospodarstvu. Mi nikada nismo mogli dobili odgovor u tom smislu ni od koga u ovoj zemlji. Nikada nismo mogli dobiti odgovor. Mislim da to nije dobro. Mislim da tu moramo napraviti velike pomake. Isto kolegice i kolege vrtite dalje stranice. Doći ćemo na modele financiranja studija. Slažem se, odlično je pomoći studentima slabijeg imovinskog stanja da se mogu uključiti u visoko obrazovni sustav, odlično. Ali da li je svejedno da li će studirati medicinu, biokemiju, engleski jezik ili nešto treće, četvrto, peto, da li postoje neki prioriteti. Pitam da li da ili ne. Priljev mozgova bez obzira na male brojeve ali nije nevažno. Gost, projekt "Gost" i dolazak znanstvenika na razdoblje od 3 do 12 mjeseci. Da li smo i tu bili u mogućnosti bili napraviti neke prioritete? Da li ćemo primarno prihvatiti nekoga tko će raditi na solarnoj energiji, biotermalnoj energiji, na onome o čemu smo razgovarali prije pola sata? Ili primamo bilo koga jer mu je projekt dobar a bez obzira što neće moći biti neposredno apliciran u ovom trenutku u hrvatsko gospodarstvo, u razvoj i zapošljavanje. Slažem se, treba i bazična istraživanja podupirati ali treba biti i nekakvi razredi prioriteta. Isto to se odnosi i na senior, isto to. Na projekt "Gost" otišlo je 2,5 milijuna kuna za devet projekata, za senior tri projekta preko milijun i pol kuna. Ne tvrdim da se radi o odličnim projektima ali pitam se da li su oni sa Vladom dogovoreni da neposredno podupiru određene gospodarske grane koje nam u ovom trenutku su značajne da ih izvučemo iz recesije, da ih postavimo na noge, da pomognemo zapošljavati ljude u tim granama jer osjetimo da tu imamo imamo nekakvu prednost pred drugim državama ili Europe ili svijeta. Lijepo je govoriti o društvu znanja, savršeno ali ja bih volio da znam i neke konkretne mjere i naše građane vjerojatno zanima da li mi možemo biti društvo dobrih brodograditelja, društvo sa kvalitetnom mesnom industrijom, društvo sa kvalitetnom bijelom tehnikom koju ćemo proizvoditi u Končaru. Da li će to biti društvo koje će znati najbolje iskoristit geotermalnu energiju u Europi, proizvoditi solarnu energiju itd. Ja hoću vidjeti u kom pravcu konkretno mi guramo ovu zemlju i zato molim gospodina Lučina da nam kaže koje su to bile gospodarske grane koje su oni primarno nastojali pomoći, potaknuti njihov razvoj, zapošljavanje, proizvodnju, tehnologijski razvoj, izvoz. Koliko je ljudi zahvaljujući tim projektima novozaposleno u Hrvatskoj? U kom pravcu ćemo sljedećih godina raditi? Kako će se uspostaviti kvalitetnija suradnja tog trokuta politika-znanstveno obrazovne ustanove–gospodarstvo? Ponavljam još jednom, u Europskoj uniji sada dogovaraju vrlo jasno što će i koji natječaj biti raspisan sljedeće godine. Ja sam u mom području biomedicine točno prepoznao projekt na koji se ja nisam mogao javiti jer je bio strogo selektivan za jednu englesku farmaceutsku kompaniju. Oni su ne samo vlastita sredstva nego i europska sredstva, jasno, prigrabili praktično da bi kroz te projekte usmjerili prema svojim istraživanjima i onome što žele postići. Dakle, ako oni znaju gdje su im prioriteti, gdje mogu najlakše zaposliti ljude, gdje je najveća profitabilnost, idemo i mi barem nešto učiniti u tom pravcu. Evo nema razloga puno više dužiti. Može samo da kažem na kraju, meni je drago da će zaklada preuzeti i evaluiranje vjerojatno svih znanstvenih projekata u Hrvatskoj. Ja sam često govorio o njihovim nedostacima. Ja vodim jedan znanstveni program koji u sebi ima šest znanstvenih projekata. Oni su financirani, tih šest projekata, bez ikakvog reda, bez ikakvih kriterija. Neki koji imaju relativno malo publikacija, slabu citiranost imaju jako puno sredstava, drugi koji imaju odlične radove, odlične citate, cijeli svijet ih priznaje, poziva jasno voditelje tih projekata da budu njihovi gosti, od Amerike, Švedske, Njemačke, Francuske, oni imaju malo sredstava. Dal' je to citiranost, dal' je to broj publikacija, dal' je to aplikacija u biomedicini ja ne znam, ali to se ne smije događati. Mora postojati reda u sustavu. Prema tome i tu vas pozivam da one koji će doći iza vas, gospodin Lučin, upozorite na to da mora biti jasnih, transparentnih kriterija. Nitko ne smije prigovoriti ako se odlučite da prioritetno financirate neku granu prehrambene industrije, da ju potaknemo u smislu razvoja turizma ili ne znam čega sve ne. Nitko to neće prigovoriti, ako je to strateški interes Republike Hrvatske. Ali idemo se konačno odlučiti u kom pravcu se krećemo i koji nam je stvarni cilj, da li je stvarni cilj gospodarski razvoj i zapošljavanje ili nešto sasvim drugo. Hvala lijepo. Hvala. Klub zastupnika HSS-a, gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi predlagatelji izvješća. Kolegice i kolege zastupnici. Nacionalna zaklada za znanost, visoko obrazovanje i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske osnovana je u prosincu 2001. godine s temeljnim ciljem osiguravanja gospodarskog razvoja i poticanja zapošljavanja. Svojim programima i aktivnostima nacionalna zaklada osigurava potporu znanstvenih, visoko obrazovanih i tehnologijskih projekata, a svojim djelovanjem potiče međunarodnu suradnju na području visokog školstva. Nacionalna zaklada za znanost pokrenula je prve programe još 2004. godine kojima je osigurana podrška reformi visokog obrazovanja, podržavajući financiranje novih doktorskih studija i institucijskih mehanizama za osiguranje kvalitete na visoko obrazovnim ustanovama hrvatskih sveučilišta. Iz predmetnog izvješća razvidno je da nacionalna zaklada tijekom 2008. godine je podržala 64 projekta s preko 10 milijuna kuna. Naročitim dostignućem ističe se da je Nacionalna zaklada za znanost postala punopravnim članom Europske znanstvene zaklade. Upravni odbor je tijekom 2008. godine održao osam sjednica, od čega su dvije bile dvodnevne s ciljem strateškog planiranja daljnjeg razvoja nacionalne zaklade. Temeljem statuta upravni odbor može imenovati i stalna i povremena stručna tijela koja pomažu u kreiranju, analizi i ocjeni programa kao i drugih poslova. Do sada je upravni odbor pokrenuo 22 programa u okviru kojih dodjeljuje sredstva za projekte, stipendije i nagrade. Od ukupno 417 prijavljenih prijedloga projekata odobreno je njih 196 u vrijednosti od preko 39 milijuna kuna. Važno je napomenuti da se iznos financiranja može promijeniti ovisno o podnesenom periodičnom izvješću koje su voditelji projekata dužni periodično podnijeti. Iz predmetnog izvješća razvidno je da od ukupnog iznosa dodijeljenih sredstava koje je Nacionalna zaklada za znanost dodijelila u razdoblju od 2005. do 2008., 44% sredstava dodijeljeno Sveučilištu u Zagrebu, 18 Sveučilištu u Rijeci, 13 Sveučilištu u Splitu, 4% Sveučilištu u Osijeku i Zadru. Institutima je dodijeljeno 17% od ukupno odobrenih sredstava, 1% odobrenih sredstava dodijeljen je ostalim ustanovama koje se bave znanstvenom djelatnošću. Nacionalna zaklada za znanost raspisanim natječajima pruža potporu ustanovama u primjeni i provođenju bolonjskog procesa. U Hrvatskoj su školarine uvedene bez organiziranog sustava državne financijske potpore studentima i nije usklađen mehanizam dodjele državnih stipendija. Stoga je namjera da se analizom programa financijskih potpora u zemljama Europske unije i postojećih programa potpore u Hrvatskoj utvrdi koji od modela financijske potpore treba razvijati u Republici Hrvatskoj. Klub Hrvatske seljačke stranke smatra da je potrebno što žurnije razmotriti možebitne modele i djelotvorno ih primijeniti u praksi. Jedan od strateških ciljeva Hrvatske je i zadržavanje ljudi u okviru naših granica. Hrvatska je zbog niza nepovoljnih okolnosti dugi niz godina suočena s problemima odljeva mozgova. Stoga se ključno strateško područje ulaganja odnosi na područje priljeva i zadržavanja mozgova. Svjedoci smo da je Hrvatska dala brojne genijalne umove, ali da ih na vrijeme nije znala prepoznati pa ih je velikodušno poslala u inozemstvo gdje su ih oni i ne oklijevajući prigrlili. Nacionalna zaklada je od 2004. godine pokrenula programe kojima se nastoji privući obrazovanje, obrazovne kadrove da se vrate u Hrvatsku i istodobno zaustaviti odlazak visoko obrazovanih stručnjaka pružajući im afirmaciju kroz atraktivni sustav obrazovanja i istraživanja. U tom smislu osmišljeni su programi GO senior povratnih i uspostavne potpore, obzirom da su natječaji za ove programe raspisani tijekom 2007. i 2008. godine proteklo je prekratko vremena, vremensko razdoblje da bi se mogli sumirati rezultati odabranih programa. Mi u klubu HSS-a podržavamo takve programe i vjerujemo da će oni u skoroj budućnosti dati pozitivne rezultate, samo ih treba kontinuirano provoditi i s vremenom modificirati u skladu s potrebama. Programom stipendije za doktorante omogućava se kvalitetno usavršavanje doktoranata na inozemnim znanstvenim ustanovama. Osobne stipendije dodjeljuju se doktorantima koji su zaposleni u Hrvatskoj na sveučilištima i znanstvenim institutima te doktorantima iz inozemstva zaposlenim u industriji i akademskim ustanovama. U 2008. godini za program stipendije za doktorante bilo je namijenjeno 2 milijuna kuna, od 30 zaprimljenih prihvaćene su 24 projekta. Priložena tabela planiranih i ostvarenih troškova pokazuje da je utrošeno dvostruko manje sredstava nego što je planirano. Smatramo da i postavljamo opravdano pitanje, a to je koji je razlog ovako slaboj iskoristivosti već rezerviranih sredstava? Da li je to neatraktivnost ponuđenih programa ili postoji neki drugi razlog nezainteresiranosti mladih znanstvenika. partnerstva u temeljnim istraživanjima pokrenut je s ciljem poticaja suradnje između akademskih ustanova i industrije i poduzetništva, čime se postiže obrazovanje i profesionalni razvoj mladih istraživača na visokoškolskim ustanovama i u industriji kroz doktorske studije. Ovaj program atraktivan je po još jednoj osnovi, a to je da privlači ulaganja u temeljna istraživanja koja sa vrlo rizičnog karaktera, jer privreda i industrija nisu zainteresirani za ulaganje u istraživanje, budući da nema garancije da će se ostvariti komercijalni učinak. Ukupna imovina Nacionalne zaklade za znanost 31. prosinca 2008. godine iznosila je preko 97 milijuna kuna. Od tog iznosa osnovna imovina iznosila je oko 51%, a prema Zakonu o nacionalnoj zakladi za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj i statutu mora dosegnuti iznos od 100 milijuna kuna, dakle dvostruko više od sadašnjeg iznosa. Osnovna imovina raste proporcionalno uplatama iz državnog proračuna, a budući da u 2008. godini nacionalna zaklada nije primili niti jednu uplatu iz državnog proračuna, niti u 2007. i 2006. godini osnovna imovina nije se povećavala. U 2008. godini nacionalna zaklada imala je ukupno 4 milijuna 810 tisuća kuna prihoda od kamata na oročene depozite, refundacije od pozitivnih tečajnih razlika. Tijekom 2008. godine nacionalna zaklada imala je preko 11 milijuna kuna rashoda od čega 81% otpada na troškove isplate projektnih sredstava, a ostali troškovi se odnose na troškove osoblja i operativne troškove. Uvidom u izvješće zaključuje se da je Nacionalna zaklada za znanost svojim aktivnostima u prvih 5 godina svojeg djelovanja ostvarila niz rezultata u razvoju sustava financiranja znanstvenih projekata. Dapače od 1. siječnja 2008. godine zaklada je postala punopravnim članom europske znanstvene zaklade što omogućuje ostvarenje svih prava koje članice ostvaruju, te sudjelovanje u donošenju odluka vezanih uz razvoj znanosti u europskom kontekstu. Izobrazbom kvalitetnog kadra, uspostavom mreže evaloatora u zemlji i inozemstvu, priključivanje europskoj znanstvenoj zakladi, te razmjenom iskustava nacionalna zaklada osigurava temelje za kvalitetno vrednovanje znanstvenih projekata. Ulaganjem u ljude, te poticanjem ostvarivanja njihovih često genijalnih vizija i ideja promiče se izvrsnost kojom se izravno doprinosi razvoju Republike Hrvatske. Mi u klubu Hrvatske seljačke stranke vjerujemo da će ovaj projekt aktivno i djelotvorno živjeti u praksi i da će zaklada vremenom učinkovitije uskladiti okolnosti znanstvenoistraživačkog rada u Republici Hrvatskoj sa postignutim standardima u razvijenim zemljama, pri tome vodeći brigu o ravnomjernoj zastupljenosti programa za sva znanstvena područja. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Daniel Mondekar. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, poštovani profesore, kolegice i kolege zastupnici. Nacionalna zaklada ima zaista važnu funkciju u razvoju hrvatske znanosti i podupiranju daljnjeg razvoja znanosti, ali treba se reći da svoj potencijal ona ne koristi dovoljno i osobno smatram da se može po tom pitanju puno više napraviti pod uvjetom, svakako pod uvjetom da država pomogne sa više sredstava, dakle puno više novaca nego što je sada u igri, i da se ubrza približavanje hrvatske znanosti europskom istraživačkom prostoru. Ja za razliku od svojih kolega koji su prije mene govorili ne mogu biti zadovoljan iznosima koji su se ovdje spominjali u milijunima kuna za projekte zaklade, pogotovo kad to usporedite sa iznosima uniji, prosječnim iznosom projekata ovdje u Hrvatskoj, projektima koji se financiraju iz fondova Europske unije, a još manje možemo biti ponosni tim iznosom kada usporedite novce za zakladu recimo sa milijunima koji su nestali Bog zna kamo u različitim aferama o kojima čitamo. Zamislite koliko doktoranata u Republici Hrvatskoj se moglo školovati po najboljim sveučilištima svijeta i onda dobiti još i financiranje projekata ovdje u Hrvatskoj da se nisu dogodile te stvari koje su se dogodile u različitim javnim poduzećima. Republika Hrvatska je mala zemlja i u mnogim našim dokumentima koji su bili ovdje u Saboru govori se da naša budućnost leži u znanju. Pa se onda govorilo da smo, mi ćemo biti društvo znanja, zemlja znanja, gospodarstvo znanja. Da sada odlučimo da smo mi država koja će biti isključivo turistička ili poljoprivredna, nama i dalje treba znanost da ostanemo konkurentni na tim područjima i da možemo plasirati svoje proizvode na svjetsko tržište. Znači bez znanosti ne može. Prošla točka je bila energetika. To je već ovdje spomenuto. Zamislite da li bez znanosti Hrvatska može imati bilo kakvu energetsku održivost. Naravno da ne može. Bez kvalitetnog obrazovanja i bez kvalitetne znanosti u ovom globaliziranom svijetu Republika Hrvatska nema budućnost. Niti jedna država bez kvalitetnog obrazovanja i znanosti nema budućnost. Ja sam osobno zabrinut kada gledam da mi ne učimo dovoljno iz vlastitih grešaka, a pogotovo ne učimo dovoljno iz primjera koji koji su, znači država koje su daleko uspješnije od nas po pitanju recimo razvoja znanosti što bi na engleskom rekli da smo u ovom trenutku u jednoj "lose-lose" situaciji. Ja ću kratko nešto reći o hrvatskoj znanosti u europskom kontekstu pogotovo sada u doba ove velike krize. Kad mi gledamo te podatke opet imamo neke zabrinjavajuće činjenice i informacije počevši od toga da Europska unija npr. u ovoj godini financira ili će financirati do kraja godine nekoliko stotina tisuća projekata sa nekoliko desetaka milijardi eura. E sad mnoge zemlje su i u tim sredstvima Europske unije vidjeli jedan od izlaza za krizu u kojoj se nalaze kad bi hladno gledali i onako pragmatično naravno da ako vi neke troškove koje imate i neke projekte koje financirate iz državnog proračuna uspijete prebaciti na fondove Europske unije vi ćete uštedjeti na kraju krajeva neke novce i u vlastitom proračunu. I zato mi i u ovoj godini imamo drastično povećanje prijavljenih projekata za različite fondove, fundacije i zaklade što ću nešto kasnije reći u nekim statistikama, s druge strane u Hrvatskoj mi stalno slušamo i to na kraju krajeva je jednim dijelom istina, da smo još uvijek potkapacitirani, jesmo, da još uvijek imamo premalo informacija, istina, Ministarstvo financija je nedavno opet potvrdilo da za mnoge zapravo fondove iz Europske unije nema dovoljno informacija da smo potkapacitirani, ali ima još nečeg manje od znanja, ima čak još manje volje da se konkretno radi na umrežavanju našeg znanstvenog sektora i našeg privatnog sektora na projektima, pogotovo znači istraživačkim projektima. I tu je po meni osobno država podbacila, jer država je ta koja treba stvoriti klimu i ajmo tako uvjetno reć pod navodnicima neko ljepilo koje će spojiti sve skupa zajedno da se počnu raditi veći projekti. Na kraju krajeva brojka tih projekata najbolje govori o tome što se u Hrvatskoj E sad gdje je u tom europskom tekstu znanost? Kad pogledate tu silnu šumu dakle fondova, fundacija, zaklada znanost je gotovo svugdje. Ne uvijek, ali kažem gotovo počevši ako hoćete sedmog … /Govornik se ne razumije./… istraživačkog projekta koji u potpunosti namijenjen projektima društva, znanja i gospodarstva znanja. Počevši onda od Fonda za konkurentnost i inovacije koje zanimljivo kad gledate informacije na hrvatskom jeziku gotovo uvijek se navodi najviše da je to program za poduzetništvo. Kada vidite teme unutar tog programa, eko inovacije, ICTPSP znači napredna tehnologija svakom je jasno da bez znanosti tu privatni sektor opet ne može ništa postići. Čak Fond za javno zdravstvo, dakle za javno zdravstvo propisuje u svojem godišnjem planu da ako želi Republika Hrvatska neke novce na projektima javnog zdravstva projekt mora biti kako se to kaže usidren na rezultate znanstvenih projekata financiranih npr. iz … /Govornik Isto vrijedi i za recimo Program za civilnu znanost, za civilnu zaštitu ispričavam se. Za sve vam je u ovom trenutku potrebna znači znanost. Hrvatska s druge strane nema čak novce ni za sufinanciranje takvih projekata, a kamoli da se aktivnije uključi u razvoj znanosti sa većim sredstvima, a kamoli tek da financiraju se upravo projekti umrežavanja, znači ne samo da se instituti financiraju, nego i privatni sektor. Ovdje je ministar financija bio i jasno rekao da recimo za programe zajednice nema ni na jednoj glavi proračuna novaca. Vi ako želite sufinanciranje velikog projekta tu nam je rekao da može eventualno se razgovarati o tome da vam iz Fonda za sufinanciranje pretpristupnih programa znači projekata iz pretpristupnog fonda "IPE" možda se može dati nešto i za recimo jedan veći znanstveni projekt. To je trenutačno situacija kakvu mi imamo. Izvješće Nacionalne zaklade govori recimo kada je tu program suradnje s privatnim sektorom da imamo takvu suradnju ali da u zadnje 3 godine tu smo imali nekakvih 12-ak milijuna kuna i da je broj projekata ako se ne varam do zadnje godine pao. U potpunosti suprotno europskom trendu. Recimo uzmite za primjer Njemačku, mi volimo često govoriti da smo već dio europskog kruga. Da smo mi dio europskog prostora visokog obrazovanja, da smo mi već dio europskog znanstvenog prostora. Zašto Njemačka je dosada imala, ne znam dal' znate, iz FP6 programa, 90% ukupno svih projekata u Europi imali su najmanje jednog njemačkog partnera, od malog partnera do nositelja projekata. Ta je brojka za FP7 je već gotovo 50%, ispričavam se. Zašto je to moguće? Pa prije svega njemački model je bio da su nacionalni fondovi prvi sa značajnim sredstvima financirali takve projekte. Da je država stvorila okvir za međusektorsku suradnju i zato su oni mogli vrlo jednostavno tražiti ova sredstva. U Republici Hrvatskoj da bi to postigli treba puno, puno više novaca biti na računu zaklade. Nedavno je europska Agencija za financiranje i istraživanje razvoja objavila statistiku koja pokazuje da je u ovoj kriznoj godini broj projekata prijavljenih za istraživačkih projekata od strane privatnog sektora narastao za 8 puta. za 8 puta. Kada su radili projekt FP7-ice, kada su radili programiranje fonda očekivali su da će do 2013. godine ukupno oko 15% svih sredstava otići privatnom sektoru. Sada je 2009. i već su probili tu brojku. Dotle, Hrvatska ima možda par projekata pod zakladom, a kad bi pogledali analizu FP7 projekata u Hrvatskoj pitanje koliko ih ima ozbiljnog hrvatskog partnera iz privatnog sektora, a koji nije podružnica neke velike američke ili europske kompanije ovdje u Hrvatskoj. I to su zapravo porazni rezultati, ja ne znam dal bi mogli nabrojiti 10. Bez dobre financijske potpore, bez pravog procesa međunarodnog umrežavanja, bez prave međusektorske suradnje Hrvatska znanost nema budućnosti ono što se zove globalizirani svijet znanosti. Zaista nema nikakve budućnosti jer će najbolji će a oni koji ostanu životarit će u hrvatskom znanstvenom prostoru sa projektima čija prosječna vrijednost 5 tisuća eura. Naši znanstveni projekti, svi u Republici Hrvatskoj, njihova vrijednost je između 5 i 6 tisuća eura što može biti i do 100 puta manje od jednog osrednjeg FP7 projekta. To vam je takva usporedba. Što znači da bi naša znanost ako se to hitno ne promijeni, ako ne ubrzamo svoje korake prema europskom znanstvenom prostoru suradnja s Europskom znanstvenom fundacijom je svakako korak naprijed, a ako mi ne ubrzamo svoj put naša znanost će evo jedna ovako slikovita usporedba izgledati kao malo dijete koje se u kutu sobe igra sa svojim barbikama dok ozbiljni ljudi na najnovijim tehnologijama u izvrsnim uvjetima se bave pravom znanošću. Hvala puno.

da Hrvatska nema niti volje a niti ne postoji ulaganje u zajedničke projekte, dakle poduzetništva, gospodarstva i znanosti. Znači govorimo o tim aplikativnim projektima. To jednostavno nije točno. Naime, mi imamo cijeli niz tih projekata za koje ću kasnije reći da bi trebali biti objedinjeni i da trebaju ići iz jednog mjesta, a to je Vijeće za istraživanje u poljoprivredi na stotine projekata isfinancirano aplikativno dakle u poljoprivredi. To je markentniška priprema poljoprivredno prehrambenih proizvoda isto znanost i gospodarstvo. Tu je BICRO koji sa RAZUM, TEHCRO, VENCRO, IRCRO itd., itd. znači nekoliko varijanti tih programa i projekata koje financira država, a koju upravo imaju ulogu primjene konkretno u praksu u gospodarstvo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Izvolite odmah nastavite. Gospodin zastupnik Dragan Kovačević. **Kovačević,

Naime, isto nekoliko ovako uvodnih riječi pohvale zakladi. Prije svega na ja bih rekao u odnosu na sve ono što smo do sada imali u znanosti znanosti i što se vrtilo oko znanosti a bilo je vezano za projekte, za programe, da se stvarno unio jedan sustav transparentnosti u odobravanju projekata, da evo govorilo se ovdje o elektroničkom prijavljivanju da je to uvedeno. Meni je prošle godine posebno kada smo raspravljali upao u oči onaj Pravilnik o sprečavanju sukoba interesa, znači kod aplikacije i prijavljivanja tih projekata i uopće sudjelovanja ljudi iz znanosti u ovim poslovima zaklade. Dobra stvar koja se događa je znači povezivanje sa ovih 11 zemalja, znači sa srodnim organizacijama u tim zemljama. Sigurno da bi to u završnici trebalo rezultirati da bi i kod recenzija i kod na neki način i biranja područja istraživanja itd. da bi to mogla biti pomoć i da će tu biti sigurno nekakve međusuradnje, znači koja bi pomogla možda ovom najvažnijem dijelu, a to je evaluacija i ocjenjivanje recenzije projekata. No, evo reći ću i par stvari sa kojima ne možemo biti zadovoljni, a odgovornost je svih nas. Naime, kada se gleda ovaj grafički prikaz prihoda u 2008. godini zaklade, onda doista onako upada i bode u oči ova 2005., šesta, sedma i osma godina u kojoj nažalost samo u 2005. ali da u ove zadnje tri godine nije bilo ulaganja od strane državnoga proračuna. Naime, sigurno je nije to bitno narušilo rad zaklade, ali kada se gleda onako postoji bojazan da bi se moga otupiti ta jedna oštrica taj jedan zamah kojeg je zaklada imala u trenutku i osnivanja i onih prvih godina. Tako da evo svima nam je zadaća, dakle i saborskim zastupnicima da na neki način podržimo zakladu koju unatoč, bilo je rasprave iz oporbe i iz vladajuće stranke, odnosno koalicije. Dakle, svi smo se pozitivno izrazili i stvarno zaklada je nešto što nam je neophodno, što nam je potrebno za razvoj uopće i znanosti, ali i one aplikacije znanosti u gospodarstvo. Ono što bi bila jedna ovako mala digresija, a to je da radi postizanja što boljih uvjeta oročavanja, pozivi za dostavu ponuda uvjeta oročenja šalju se na tri banke. Reiffeisen banka, Privredna i Zagrebačka banka. Evo ja bih tu naglasio da bi mi morali ovu našu Hrvatsku poštansku banku ubaciti u tu priču. Ja sam prvo mislio da su one odabrane na osnovi tendera, ali sada vidim da su one tri odabrane kojima su slani tenderi, jel da. Tako da tu jedna ovako primjedba da ipak ovu našu jedinu hrvatsku banku uključimo u tu priču. Ja vjerujem da će i oni s s obzirom da se radi o zanimljivim sredstvima, znači da će i oni sa svojim kamatama biti tu konkurentni i da će dostaviti pravu ponudu. E sada ono o čemu sam govorio i kod zadnjeg izvješća, što se još uvijek nije dogodilo. Vidim da postoje nekakve naznake. Naime, mi imamo npr. u Ministarstvu gospodarstva niz potpora koje je bilo, posebice za malo poduzetništvo. Imamo u Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo također od ovih davanja jamstava do također niza potpora i na kraju je ta priča svedena na to da Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, provodi sve natječaje kojima se dodjeljuju bilo kakve potpore poduzetništvu. Što je to omogućilo? Transparentnost postupka, objedinjavanje podataka, sprečavanje dupliranja davanja tih poticaja, dakle sredstava itd. Mislim da bi upravo ovdje isto trebalo napraviti sličnu stvar. Evo kada sam ovo malo prije nabrajao, sada mi to pomaže kao poštapalica za ovu tezu, da bi mi sve te projekte koje se odobravaju, a koji su znanstvenog, koji imaju primjenu znanosti gospodarstva u sebi itd., da bi to sve trebalo zapravo na neki način centralizirati i da biti ... jednog mjesta. To ne znači da ideje o tome što treba istraživati, što će ove godine biti prioritet natječajni itd. da idu s jednog mjesta dapače, to bi trebalo ići iz više ministarstava sa više punktova, ali da se taj cijeli sustav natječaja u znanosti da se objedini. Ima više razloga osim ove koje sam naveo za HAMAG iako nisu stvari jednake. Jedna od njih je da izbjegnemo dupliranje projekata. Znači da nam se slični, pa nekada čak identični projekti samo pod malo izmijenjenim naslovima znači da nam se kandidiraju na više adresa i da ih država podupire sa više mjesta, a zapravo se radi o gotovo jednoj te istoj stvari. I mi tih primjera imamo. Ja sada neću čitati iz ovako kolegijalnog ali takvih projekata ima i toga smo svi svjesni. Znači i ovo što se financira iz Ministarstva poljoprivrede putem Vijeća za istraživanje u poljoprivredi, marketinške pripreme poljoprivredno prehrambenih proizvoda, onda su tu ovi različiti tehnologijski projekti koji sada idu preko BICRO-a. Imamo ovdje ovu našu programsku liniju znači preko same zaklade gdje se potiču ovi zajednički projekti sa gospodarstvom. Znači niz, niz tih projekata a iz više izvora. Dakle, mislim da tu je itekako potrebno jedno objedinjavanje. Ja mislim da bi tu zaklada koja ovako uživa i povjerenje javnosti i koja je pokazala da se zna nositi sa cijelim tim postupkom procedurom itd. a posebno za vrednovanje, da bi bila dobra točka, dobro mjesto gdje bi se sve to objedinilo i da onda natječaji u budućnosti idu iz jednog mjesta. I dalje ono što držim iznimno je važno da posebno da podupiremo i da se još dodatno razrađuju ti sustavi sufinanciranja odnosno financiranja projekata koji će koji će biti izravno primijenjeni u praksi u gospodarstvu, dakle projekata koji rješavaju određene i konkretne probleme. Mislim da su se tu u Hrvatskoj počele stvari kretati na bolje. Mi znamo da po nekakvim statistikama i Europa kaska za Amerikom a mi tako za Europom ali da upravo i ta razina znanstvenih istraživanja ovih aplikativnih projekata u gospodarstvu govori na neki način i o razini gospodarskih aktivnosti, o uspješnosti i konkurentnosti gospodarstva, tako da evo svakako bi trebao i dalje biti naglasak. Bio je nekakav podatak da upravo oko 70% ide upravo u ove aplikativne projekte što je zapravo dobro i ja bi, možda se neće neke kolege složiti ali bih bio iznimno zadovoljan sa strukturom odabranih projekata, posebno jer su zastupljeni većim djelom ovi inženjerski koji očito se hvataju određene problematike u praksi i idu u smjeru njezina rješavanja. Evo toliko o zakladi. Kažem, uz ove primjedbe mislim da rad zaklade kao jedne transparentne institucije koja pomaže razvoju znanosti i hrvatskog gospodarstva trebamo dati potporu. Hvala lijepa. Hvala. I gospođa zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. poštovani gospodine Lučin, gospodine državni tajniče. Evo, na kraju ove rasprave meni je malo žao što svake godine o ovoj nacionalnoj zakladi a čini mi se i kad smo donosili zakon 2001., 2002. godine uvijek o zakladi raspravljamo ovako u jedno poodmaklo doba kada je vrlo malo zastupnika ovdje i zapravo čini mi se da svih ovih godina niti jednom još do medija nije uspjela doći rasprava o nacionalnoj zakladi i o onome što bi zapravo, a slažem se tu, mislim da je kolega Flego to rekao ono najbolje što u hrvatskoj znanosti i u ovom smislu tehnologije Hrvatska ima nikako da dopre mimo nekoliko ili nas nekolicine zainteresiranih koji se iz godine u godinu ponavljamo u svojim diskusijama. Ja sam se javila da samo upozorim na dvije činjenice. Jedna je već ovdje nekoliko puta spomenuta a to je za nas kolegice i kolege u Hrvatskom saboru pretužna istina a to je da u 2008. godini kao i 2007., kao i 2006. godini jedne jedine lipe iz državnog proračuna nije došlo u nacionalnu zakladu. To je odgovornost kolegice i kolege nas zastupnika u Hrvatskom saboru koji taj proračun donosimo. Ministarstvo je pogriješilo jer je predlagalo proračun u kojem nije bilo tih sredstava. U nekoliko slučajeva osobno sam pisala amandmane da se taj proračun promijeni, većina je svaki puta odbila. Čak kad smo proračun izglasali neka vrlo mala sredstva za zakladu, čini mi se da je to bilo lani ili preklani negdje milijun kuna onda je Vlada Republike Hrvatske u preraspodjeli proračuna skinula i ta sredstva. I mi ne možemo govoriti o vrhunskoj znanosti, o ulaganju nove tehnologije a vrhunska znanost i znanost općenito jako puno košta a da naprosto ne ulažemo novce. Ne ulažemo novce zato što ne želimo, ja ne mogu vjerovati da ne želimo jer ako ništa drugo svi deklariraju da žele. Ne ulažemo novce zato što ih nemamo jer ih imamo. Mi smo prošle godine preko 300 milijuna kuna doslovce bacili sa projektom besplatnih udžbenika, dakle postoje novci samo je pitanje da opredijelimo se što su nam to prioriteti. Ovdje većini predlažući, izglasavajući državni proračun kakav je izglasan a koji je imao za posljedicu da nijedne jedine lipe nije išlo u zakladu iz državnog proračuna u posljednje tri godine očito nije stalo ili očito to ne smatraju prioritetima ma što god se danas ovdje govorilo. To nije pitanje samo da tako kažem političke odgovornosti, pitanje prioriteta u smislu na neki način politike naša je zakonska obveza. Zakon definira da se zaklada između ostalog financira i sredstvima iz državnog proračuna. I šta će se kolegice i kolege dogoditi do godine? Kako smo promijenili zakon i financiranje znanstvenih projekata je prebačeno zapravo u zakladu nama će se dogoditi da kad ćemo do godine imati ovo izvješće pa ćemo gledati ove tablice, ove silne nule koje imamo iz državnog proračuna i imat ćemo užasno veliki skok u financijama zaklade za 2010. godinu. No međutim, to neće biti posljedica da ulažemo u onu primarnu zakladnu svrhu zbog koje je zaklada osnovana financiranje izvrsnosti itd. i sve ono o čemu su kolege prije mene govorili. Taj skok će biti zbog toga što jedan dio koji je do sada bio rađen u ministarstvu će biti financiran kroz zakladu. I meni se čini da mi naprosto sa tom praksom moramo prestati. S tom praksom nefinanciranja zaklade iz državnog proračuna se neće prestati preko noći ili nećemo to samo od sebe se financiranje dogoditi. To me naprosto vi iz većine koji to uporno odbijate godinama trebate izglasati u državnom proračunu, točka, jednostavno. To je jedna stvar jer i sada premalo ulažemo, i sada imamo premalo projekata a ako ovako nekako zaklada sad preživljava na obrtanju da tako kažem i oplođivanju sredstava koje je dobila u ovim prethodnim godinama primarno 2002., 2003. godine mislim ta sredstva će se istopiti u nekom trenutku. Da uopće ne spominjem da smo izmjenama zakona smanjili onaj iznos zaklade koji se ne smije dirati pa će tih sredstava na kojima možemo zarađivati da tako kažem biti sve manje. Nije isto da li zarađujete na 100 milijuna ili na 10 milijuna kuna ako se dobro sjećam kako smo smanjili. 50, ok. U svakom slučaju smanjili smo za duplo. Nije isto kamata na 50 ili na 100. Prema tome, čini mi se da ako igdje smo u velikom raskoraku između onoga što želimo, što deklariramo kao nacionalni interes, doslovce nacionalni interes i onoga što zaista radimo onda je to ovdje slučaj. Nema većeg raskoraka u nijednom području kojim se ovdje u Hrvatskom saboru bavimo. Dakle, ponavljam znanost je skupa, vrhunska znanost je još skuplja, nove tehnologije su još ne znam koliko puta skuplje da bi one došle do nekakve prakse. No međutim, to nam je jedini izlaz, doslovce jedini izlaz. I druga stvar koju htjedoh reći je oko projekta povratka znanstvenika. Kada je projekt pokrenut bilo je dosta entuzijastičkih ljudi koji su se i vratili u Republiku Hrvatsku, posebno jedan manji broj istinabog ali mislim da je svaka ta osoba vrijedna, mlađih znanstvenika i znanstvenica koji su se vratili u Republiku Hrvatsku. Sa nekima od njih sam razgovarala i mnogi od njih jedva čekaju da odu iz Hrvatske nazad od kuda su i došli. Vratili su se entuzijastički, dobili su nekakve potpore, dobili su nekakve projekte. No međutim, cijeli naš sustav je takav da guši bilo kakvu inovativnost, da guši bilo kakav napredak iole suvisli iskoraci koje ti mladi ljudi koji su odgojeni i obrazovani u nekom drugom svijetu, u nekom drugom sustavu, da kažem jedan od njih je rekao da mu se stalno čini kao da je pao s Marsa u Hrvatsku, su naprosto bitno drugačiji od onog kako kod nas stvari funkcioniraju i ti posebno mladi ljudi, jedan dio njih, jedva čeka da se vrati otkud je otišao. I nama tu pada projekt povratka znanstvenika. Nije stvar ih vratit, stvar ih je zadržati u Hrvatskoj, a ovakvim ponašanjem i znanstvenom politikom ne samo da ih nećemo zadržati nego nećemo privući ni strane ni one naše niti bilo koga, a sama naša znanstvena produkcija naprosto nije dovoljno dobra. Ja se pridružujem na kraju svima onima koji su raspravljajući o ovoj zakladi upozorili na katastrofalnu zapravo činjenicu da se u našoj znanosti upravljaju ljudi koji jesu jako dobri, ali koji naprosto svi su iz istog znanstvenog područja i to je nešto što mislim da moramo promijeniti i u onom dijelu ja se nadam i mi kao Hrvatski sabor imamo utjecaj, da tako kažemo, u imenovanju nekih vijeća i nekih tijela barem nekih koji prolaze kroz Sabor, da ćete iz većine imati razumijevanja jer do sada o tome nije bilo razumijevanja. Obzirom da ovo izvješće zaklade pokazuje jedan da tako kažem korektan rad, ali ne na onaj način na koji je bio i očekivan i mišljenje o kojima smo, neki neki od nas, godinama ovdje raspravljali, ja osobno isto neću podržati ovo izvješće, jer mali koraci i oni mali, mali, ali jako mali koje zaklada radi su dobri, no međutim to ni blizu nije dovoljno i nije ono što nam treba. Zahvaljujem. Hvala. Državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, Dražen Vikić Topić. Izvolite. **Vikić Topić, Dražen** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Uvažene gospođe zastupnice, gospodo zastupnici. Samo ću kratko komentirat neke navode. Zahvaljujem se naravno na diskusiji i sugestijama koje sam bilježio. Moram jednu stvar istaći. Kad se govori o upravnim tijelima Nacionalne zaklade za znanost što je spomenuo uvaženi zastupnik gospodin Flego, onda je tu imalo nerazumijevanja jer on kaže da imamo nesrazmjer u znanstvenim područjima. Da, imamo nesrazmjer u znanstvenim područjima jer zapravo funkcija zaklade kad je osnovana, odnosno ona koju na komplementarno tijelo ministarstva koje financira. To rade u svim zemljama. Recimo imamo Deutsche Forschungsgemeinschaft u Njemačkoj makar i Landern in Bundessavez financiraju isto tako ministarstva. Imamo nacionalnu švicarsku zakladu za znanost itd. da ne nabrajam. Znači, postoje takve zaklade, one su komplementarne ministarstvima i one inzistiraju puno više na tzv. 'ajmo nazvat meritokraciji, konkurentnosti nego ministarstva. Ministarstva se brinu da cijeli sustav funkcionira, a zaklade to ne moraju raditi. Ali kad spominjemo bioznanosti, nažalost ja vam moram reći, a ja mislim da to nije žalosno, ja mislim da je to odlično za Hrvatsku, da mi imamo, imam podatke i OECD-a i naše, 36,6% svih jedinica u istraživanju i razvoju u Hrvatskoj su u bioznanosti. 36,6. 47,1% svih osoba koje su uključene u istraživanje i razvoj u Hrvatskoj rade u području bioznanosti. Znači 47,1. 43,9 svih publiciranih radova, ali to govorim onih koji su u svjetskim bazama, Karen Conte i slično su u području bioznanosti. 42,7 ukupnog domaćeg proizvoda se financira u bioznanosti, znači da je to jedan sektor koji koji je izuzetno jak kod nas i bilo bi zapravo tragično da nešto što imamo dobro, da mi zbog nekakve logike sizova nekadašnjih koji su sve financirali, sada to … /Govornik To je ja mislim prva stvar, ali ja se slažem to možemo uvijek pričat o tome. Drugo je kad se nabraja četiri osobe da su iz tog znanstvenog područja, a u toj osobi evo i moja malenkost se uvijek spominje na to, isto nije točno. Ja vas molim da to više, uvaženi gospodine zastupniče, ne ponavljate … /Govornik se ne razumije./… ja sam kemičar, ja sam iz područja prirodnih znanosti i ja radim na "Ruđer Boškoviću", sad mi je zamrznuta pozicija. Ja nemam veze sa bioznanošću, jedino što neka istraživanja sam radio u tom području. To nije točno. Ovog trenutka, kaže gospodin zastupnik, ¾ od ta četiri su zaposlena u istoj instituciji. To isto nije točno. Ja radim na ministarstvu, zamrznuto mi je na Ruđeru, a naslovni sam, redoviti profesor bez radnog mjesta u Rijeci. To ništa ne znači. Znači ako neću zadovoljit onaj minimum šest sati predavanja izgubit ću to, a ja sam 2000. izabran u prirodnim znanostima. Mislim to moramo zaista govoriti točne podatke jer se onda gubimo u svemu tome. Kolega Fuchs je bioznanost, ali veterina, a kolega Pavelić i kolega Lučin su biomedicina. Ali to je ona situacija kakva je. Ja bih možda bio sretan da su svi iz prirodnih znanosti, ali nisu, a najsretniji bih bio da su iz humanističkih, ali nisu jer to nije odraz slike u ovoj državi. Ovdje leži kvaliteta, ali to ne znači da se ne treba financirati ova druga područja. Ja ću vam sad nešto samo reći, da vidite u Europskoj zajednici koju je gospodin uvaženi zastupnik Mondekar spominjao, za Framework 7 se ulaže 50,5 milijardi eura, to je istina. Međutim, ima devet prioriteta. Prvi prioritet je ICT, to znamo da je to svugdje jako, 28,23% financiranja ide u tom smjeru. Onda je Healths, zdravlje, 18,75, a Social Humanities su deveti sa 1,89, ali to ne znači da su oni loši nego naprosto su takvi trendovi. Uopće nije dobro uspoređivat područja, govorit koje je bolji, koje lošije jer svaka ima značaj. Tehničke, biotehničke, bioznanosti i prirodne guraju društvo naprijed, ali to društvo bi možda otišlo u jednom krivom smjeru da nema humanističkih i društvenih znanosti. Oni su užasno važni, oni drže kontrolu, samo su odnosi financiranja svugdje u svijetu takvi. To nije nikakva naša izmišljotina, nešto specijalno. Osim toga, često se spominje da su projekti 5 hiljada eura u prosjeku. To isto nije točno. Meni je žao da gospodin Mondekar, uvaženi zastupnik, nije ovdje. Prvo, projekti su 73 tisuće 500 kuna u prosjeku, ali to je samo za materijalne troškove, a u projekte su uključene i plaće koje znanstvenici dobivaju, znanstveni novaci koji koštaju ovu državu 105 tisuća kuna bruto svake godine, instrumenti, kapitalna oprema koju dobivaju, sitna i srednja oprema. To su prilični novci. Slažem se da nisu dovoljni, tu bih se složio s gospođom zastupnicom Marijom Lugarić i trebamo to jačat, ali nije da je baš tako crno-bijelo. crno-bijelo. Još bih napomenuo i što se tiče integracije sveučilišta da ministarstvo nije dovoljno napravilo. Slažem se i to nije ni crno ni bijelo, ali gledajte. Mi smo imali zakon koji je donesen u srpnju 2003. godine, Zakon o znanstvenoj djelatnosti …/Govornik se ne razumije./… Taj zakon je zapravo derogirao u velikoj mjeri rad ministarstva, dao je neku pretjerano veliku autonomiju sveučilištima i onda smo ga mijenjali 2004. i sljedeću izmjenu smo imali 2007. i sad idemo u nove zakone gdje će stvari bit postavljene na svoje mjesto. Nitko nema protiv autonomije sveučilišta, ali autonomija sveučilišta se odnosi na nešto drugo što su smatrali akademska zajednica. To se odnosi na autonomiju istraživanja, znanja, a ne na financiranje. Svugdje gdje postoji financiranje, postoji odgovornost. Onda što se tiče recimo primjedba to se zahvaljujem uvaženom zastupniku Neviu Šetiću da je u nacionalnoj zakladi se smanjio taj program, nema više tu efikasnost povratak znanstvenika. Naravno da nema. Zašto? Jer smo mi temeljem kredita Svjetske banke za tzv. STP, za znanost i tehnologiju u Hrvatskoj od 31 milijun eura koji smo dobili temeljem znanstvene tehnologijske politike 2006., imamo program koji se zove jedinstvo uz pomoć znanja i s tim programom je do sad došlo u Hrvatsku 124 124 povratnika, što nije mali broj za relativno malu zemlju kao što je Hrvatska. Naravno trebalo bi biti još veće. I naravno da u tom postotku mora biti jedan dio nezadovoljnih ljudi jer naprosto ne mogu svi očekivati isti takav da će biti uvjeti rada kao što su recimo u Americi i Australiji. Ali mnogi su vrlo zadovoljni. Konačno bih rekao, samo bih se još, da skratim, pozvao na prioritete. Ja moram naglasiti, a to će i prof. Lučin reći, zaklada ima apsolutno svoje i prioritete, i ona upravo kao jedna nezavisna institucija koja je zahvaljujući ovom visokom tijelu i osnovana, što je mislim bila odlična ideja da postoji jedan komplementaran izvor financiranja, ima svoje prioritete koji ne moraju biti usuglašeni sa prioritetom države. Ali ja vam kažem, postoje prioriteti ove države, samo očito da to dovoljno nije razglašeno, stoji na mreži, mi o tome pričamo. Znanstvena tehnologijska politika koja je prihvaćena u 5. mjesecu 2006. od strane Vlade RH definira četiri prioriteta. To su energija materijali, zdravlje, okoliš i hrvatski identitet. Unutar hrvatskog identiteta imamo jezik, humanističke znanosti, kulturu i to, znači mi prioritete imamo, a prioriteti upravo se vide da je najviše financirano ovo iz bioznanosti, tu znači imamo i kvalitet i prioritet. Znači naravno da to treba poboljšavati. Ponavljam, ništa nije crno bijelo. I konačno bih samo zaključio što se tiče odlaska van, brain kako kažu drain, a imamo i brain gaine, ali zapravo danas je puno bolje reći, svi kažu brain cirkualition, a imate i cirkulaciju mozgova. Gledajte zapravo za znanstvenike je pozitivno da idu van, kad završe nastupanje, ali sad trebamo naći načina kad odu van da ih vratimo natrag kući što više njih, a oni koji ostanu vani da im omogućimo da što bolje surađuju. Inače podatak Svjetske banke najnoviji, zemlja koja najviše odlaze znanstvenike su Malta i odmah Irska do nje, a to su zemlje koje su u europskoj zajednici, koje sigurno imaju daleko bolji standard od nas. A onda su Bosna i Hercegovina i mi. Tako da je, mislim to su isto malo relativne stvari. Naravno da je kod nas dio odlaska i zbog ekonomskih razloga, a najveći je dio odlaska zbog učenja, zbog novih ideja i vraćanje tih ideja kod kuće. Evo to bih završio. Da i kažem ne možemo umjetno izjednačavati svih šest područja, ali ministarstvo ima zadatak da pomaže područje u kojem možda nismo toliko kvalitetni. Jer mi imamo u svakom području kvalitetnih pojedinaca. Ali neka područja su malo, kako bih rekao, imamo dobre soliste, ali orkestar nam nije uštiman. E to je sad zadatak ne zaklade, zaklada mora kompetitivnost izvrsnost tjerati potpuno,

bih navoda ispravio. Gospodine državni tajniče nije točno da je u zakonu 2003. godine bilo previše autonomije, jer autonomije ili ima ili nema. Ne možete biti malo u drugom stanju, malo ne biti u drugom stanju. Nego to što vi niste znali što biste s tom autonomijom, to je druga stvar. To samo govori o tome da su se krivi ljudi našli na krivim mjestima. Drugo, nije točno da Hrvatska nije izuzetak u svjetskoj europskoj strukturi znanosti. Sami ste sada govorili da je Helt 19%, a u Hrvatskoj 50%. se ne razumije./…, dakle je iznos projekata iz zdravlja ili čega god hoćete 20-ak posto, u Hrvatskoj 50-ak posto. I treće, što se tiče vašeg područja. Nemojte me molim vas ispravljati na način koji je neadekvatan. Istina je da, ja znam jako dobro da ste vi kemičar, ali jednako tako da ste vi organski kemičar. Ja znam da ste vi radili na "Ruđeru Boškoviću", ali jednako tako znam da ste došli na riječko sveučilište nakon što ste postali državni tajnik u ministarstvu.

za znanost i predsjednik Upravnog odbora Prije svega da se vama zahvalim na podršci, i kao što sam rekao na početku cijelo ovo vrijeme, ali možda ono što je važnije, a da se zahvalim onih pet ljudi koji su radili ovaj posao o kojemu mi cijelo vrijeme govorimo. Dakle to se zaboravilo istaknuti u svim ovim diskusijama da je taj posao radilo pet ljudi i sedam članova upravnog odbora. Tih sedam članova naravno imenujete vi, imenujete ih na prijedlog različitih zainteresiranih stranaka, ajmo tako reći ili …/Govornik se ne razumije./… i zakonodavac, dakle Hrvatski sabor koji je zamislio upravljanje zakladom upravo je zamislio da upravljanje bude autonomno, nezavisno od politike. Prema tome, ja ne mogu zamisliti da politika može tražiti od rektorskog zbora ili od znanstvenih instituta ili od Nacionalnog vijeća za znanost ili od Hrvatske akademije znanosti kojeg će kandidata nominirati. Svrha upravo tako konstruiranog upravnog odbora je bilo da zaklada bude nezavisna od politike i u biti inzistiranje na bilo kakvim kvotama nije ništa drugo nego politički pritisak na zakladu, a zaklada je upravo osnovana zbog toga da znanost bude autonomna čim je moguće više od politike. To su sve europske države napravile i to smo i mi napravili 2001. godine i ja mislim da je to bio, barem što se nas znanstvenika tiče jedan od najboljih poteza Hrvatskog sabora. Dakle, međutim u isto vrijeme kad smo osnovali našu Nacionalnu zakladu za znanost, dakle 2001. godine je osnovana i irska zaklada za znanost, po istim principima, odnosno vrlo sličnim principima, s time da je irsku zakladu za znanost, odnosno njezin fond uplaćeno točno milijardu dolara, odnosno točnije milijardu i 200 milijuna dolara, a u našu zakladu je uplaćeno 100 milijuna kuna, od toga je naravno po zakonu propisano da pola bude osnovna mirovina, pa se za programe moglo koristiti 50 milijuna kuna ili kad to prevedemo u eure otprilike 6 i pol, 7 milijuna eura. Dakle mislim da je apsurdno tražiti od bilo kojeg zastupnika, posebice mog prijatelja Miljenka Dorića, o kojem smo mi puno već raspravljali, da se sa 6 i pol milijuna eura može realizirati nacionalna strategija i da se mogu definirati i utvrditi nacionalni prioriteti, a posebice da se može povećati zapošljavanje. Dakle ono šta smo mi s tim novcem odlučili raditi, a što smo vama prezentirali svake godine je bio cilj napraviti instituciju kakvu imaju sve europske države i kako koja funkcionira po principima kako funkcioniraju takve institucije u svim europskim državama. I to smo nekoliko puta u izvještaju isticali da smo bili u Švicarskoj, da smo bili u Njemačkoj, da smo bili u Irskoj, da smo bili u Finskoj učili od njih i probali napraviti upravo ono što treba imati jedna napredna europska država u znanosti. Naravno prošle godine smo čak napravili i korak više jer ona inicijativa koju su neki zastupnici spominjali, a to je ona IPRO inicijativa ili "International Prewiev" a ono O znači in Opatija je upravo naša inicijativa i Mađara da napravimo prostor ili koaliciju 11 europskih država kako bismo osigurali dovoljno evaluatora. Ja mislim da, ja sam to rekao i u mom uvodnom izlaganju, a još jednom vas pozivam zbog toga što ja neću više naravno podnositi izvješće jer očekujem da me razriješite, dok me ne razriješite ja vršim funkciju predsjednika, a funkciju treba vršiti upravo zbog odgovornosti prema onim ljudima koji su se natjecali na projekte kod nas u 4. mjesecu, koji su se natjecali sad u 10. mjesecu koji čekaju da realiziraju svoje stipendije koji čekaju svoje projekte, koji čekaju evaluacije. Mislim da vam ne trebam opisivati koliko je uzbuđenje i značaj za jednog mladog znanstvenika koji se tek pokušava osamostaliti, prijavljuje svoj prvi projekt i čeka evaluaciju i ako tu evaluaciju čeka nekoliko mjeseci ili ako još ima još gore ako ima osjećaj da ta evaluacija nije poštena ili da nije napravljena na primjereni način. Dakle, upravo zbog odgovornosti prema tim ljudima smo mi nastavili funkcionirati kao upravni odbor, a između ostalog zbog toga što je izmijenjen zakon i što smo mi podnijeli naše ostavke prema Hrvatskom saboru upravni odbor ne bi imao članova, uopće ne bi mogao odlučivati. Da ne govorimo o poslu koji je potrebno odraditi. Tako da ja mislim, ja vas još jednom molim na kraju, nemojte dopustiti da se uvede sizifovska logika i filozofija u funkcioniranje zaklade u kadroviranje zaklade zbog toga što zakladi je bio bitan čovjek, zakladi je bio bitan projekt, nikada nismo gledali koje područje, koji znanstvenik, koja institucija. Možemo analizirati, možemo govoriti zašto je bilo onako ili ovako ali još jednom vam ponavljam da ne bi bilo zabune 40% sredstava je otišlo u prirodne znanosti, a ne biomedicinske znanosti. Od tog novca je najviše otišlo fizičarima. Zašto? Zato što su naši fizičari kao jedna grupa ustvari najbolji i to rezultati pokazuju. Sviđalo se to nama ili ne ja sam bio medicinar, ali oni su kompetitivniji, naročito ih ima veći broj. Još bih samo odgovorio nekim zastupnicima neke stvari koje su postavili, mislim da sam dužan. Dakle, zašto smo ukinuli program "Povratnik"? Zbog toga što smo ga prebacili na Fond jedinstvo uz pomoć znanja. Dakle, da ne dupliramo sredstva i financijske instrumente. Zašto nismo potrošili novce u programima? Vidjeli ste da u izvješću uvijek postoji program koliko je planirano sredstava za pojedini program i koliko smo novca potrošili. Zato što nismo sredstva dodjeljivali po kvotama ili da bi potrošili novce nego smo sredstva dodjeljivali isključivo onim projektima koji su prošli kriterije kvalitete. I ako pogledate rezultate niti jedan program nismo uspjeli potrošiti do kraja jer nismo htjeli dodijeliti novce projektima koji nisu zadovoljili kriterije kvalitete. Nažalost je to tako, odnosno ne nažalost nego to tako mora biti. Naš rezultat je negdje oko 45% prolaznosti, on bi ako imamo stvarno kompetitivan sustav znanosti trebao biti ispod 25, dakle trebalo bi biti još više odbijenih projekata međutim naši ljudi se trebaju naviknuti na to. Vjerojatno ste primijetili i vjerojatno ćete postaviti pitanje zašto je visoka prolaznost u programima za postdoktorante i doktorante? Iz jednostavnog razloga zato što su dobri. Dakle, frekvencija, broj naših postdoktoranata i doktoranata koji su dobri je daleko veći nego što mi mislimo i mi mislimo da je naša obveza da im osiguramo transparentan sustav i društvo u kojem se mogu razvijati i upravo zato su rezultati naših Evaluacije su uvijek nezavisne, vrlo često uključuju međunarodne stručnjake, napravljene su po principima koje su dobra iskustva Irske, Švicarske i Njemačke. Pravilnik ili pravila za sprječavanje sukoba interesa smo razvijali zajedno sa njemačkom Zakladom za znanost, dakle oni su razvijali svoje mi smo se priključili i razvili naša pravila za sprječavanje sukoba interesa i ta pravila su vrlo detaljno razrađena i ona nisu ništa drukčija nego u njemačkoj Zakladi za znanost. Samo da vas podsjetim DFG njemačka Zaklada za znanost ima godišnji proračun od 2,5 milijarde eura. Dakle, i na kraju bih volio da se kada se razgovara o zakladi. Kad mi razgovaramo i kad bilo tko razgovara o zakladi onda da se ne razgovara da zaklada sredstva dodjeljuje. Zaklada sredstva ne dodjeljuje, zaklada financira, zaklada investira u one znanstvenike koji su se izborili za svoje financiranje. Dakle, mi nismo nikom dodijelili sredstva mi smo investirali u one ljude, one projekte koji su se izborili. Hvala vam lijepa i još jednom bih zahvalio budući da ću ja uskoro prestati kao predsjednik upravnog odbora onih 5 ljudi koji su odradili svoj posao, koji cijeli ovaj posao dakle, sve što vidite, sve što znate o zakladi su u biti odradili tih 5 ljudi koji su izvrsno organizirani, izvrsno trenirani i koji u biti svojim radnim kapacitetom, a između ostalog i iskoristivošću svog radnog vremena koja se kreće do razine preko 95%, a koja u biti uz izuzetan timski rad kompenzira u biti daleko više, odrađuju cijeli taj posao i predstavljaju budućnost naravno ne samo za razvoj zaklade nego nadajmo se i uzor svima koji budu pokušali razvijati ono što ćemo vrlo često spominjati, administrativni kapacitet, oni nisu administracija, oni su puno više od toga. Hvala vam lijepo. Hvala. Jedan ispravak, gospodin zastupnik Gvozden Flego. Izvolite. **Flego, Gvozden Srećko (SDP)** Nisam kanio, ali naprosto ne mogu ostaviti dojam da je zapravo cijeli niz primjedbi bio pokušaj političke intervencije u nezavisnu zakladu nego je riječ da je i zaklada nastala u politici i da naprosto su intervencije se odnose na malformacije koje su nastale u zakladi i cjelokupnom sustavu upravljanja znanošću. Ništa drugo. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu, nastavak sutra u 9,30 sa raspravom o Izvješću o provedbi nacionalne strategije i akcijskog plana suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj za 2008. godinu i vjerojatno sa još jednim izvješćem Mandatno-imunitetnog povjerenstva. U 13 sati je predviđeno glasovanje.